Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 2. töönädala kolmapäevast istungit. Istungi alguses on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Taavi Aas, palun!

Keskerakonna fraktsiooni poolt üle anda elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu ja eesmärk on aidata Eestimaa ettevõtteid ehk seadustada universaalteenuse pakkumine ka mikro‑ ja väikeettevõtjatele, nii nagu see on Euroopa Liidu seadusandlusega lubatud. Me kõik teame, et tänane Vabariigi Valitsus ei ole huvitatud ettevõtjate aitamisest. Me oleme teinud vastavaid ettepanekuid ka parandusettepanekutena varasemalt, need on kõik tagasi lükatud. Pikalt oodati valget laeva, mis pidi Euroopast tulema ja mured lahendama. Nüüd on selge, et sealt suurt lahendust tulemas ei ole. Ka täna siin infotundi kuulates peaminister kinnitas jätkuvalt, et Reformierakonna eesmärk ei ole ettevõtjaid aidata. Ma arvan, et see seisukoht on sügavalt vale ja seetõttu me tuleme Vabariigi Valitsusele appi, andes üle elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega universaalteenus rakenduks ka mikro- ja väikeettevõtjatele. Aitäh! Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen vastu võtnud ühe

Kohalolijaks registreerus 81 Riigikogu liiget, puudub 20. Kõigepealt päevakorra täpsustamine. Vabandust! Peeter Ernitsal on protseduuriline küsimus. Lugupeetud juhataja! Infotunni lõpus kolleeg Randpere hädaldas, et tal oli raskusi infotundi jõudmisega, kuna meeleavaldajad ohustasid tema elu. Ma vaatan, et ka kolleeg Ligi ei olnud siin ja kolleeg Michalit ei olnud. Kas saaks uurida, kas ka neil oli probleeme Riigikogu saali pääsemisega?

Nii, aga kõigepealt päevakorra täpsustamine. Eile jäi eelnõu 594 esimene lugemine pooleli sealmaal, kus algatajate esindaja vastas Riigikogu liikmete küsimustele. Ma palun küsimustele vastamiseks tagasi Riigikogu kõnetooli Priit Sibula. Ja küsimuste esitajate järjekord oli selline, et Tarmo Kruusimäe oli esimene. Palun, Tarmo Kruusimäe! Tänan,

nendele ohtudele viitama ja nende ohtudega tegelema, mis on käesolevas eelnõus märgitud? On see teada? Oleme me erinevas inforuumis või millest selline pehme poliitika? Aitäh!

annab kohe ülevaate minu järel esinev Toomas Kivimägi, kes teab täpselt, mis põhiseaduskomisjonis toimus ja milline arutelu seal oli ning kes mida arvas ja kes mida arvamata või ütlemata jättis. Heiki Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Täna hommikul me kuulsime, kuidas Venemaa president kuulutas välja mobilisatsiooni. See tähendab seda, et ta kutsus sõtta meie väärtuste vastu

positiivset, helget pilti ja ma avaldasin lootust, et tal on õigus. Aga ma ütlen, et eilne õhtu ning tänane öö ja hommik tõid meile kahjuks juba teistsuguseid uudiseid. Ma selgelt arvan, et

erimeelsusi. Aga meil on mõistlik selles suunas edasi liikuda, jõuda ühisele arusaamisele ja olla nii‑öelda ette targemad, et mitte lihtsalt pärast tagantjärele, liiga hilja mingeid asju avastada ja olla tagantjärele targad.Eile oli siin tõesti üsna palju ka

Praegu on nii, et valimisnimekirjad moodustatakse 40 päeva enne valimisi. Ma ei tea, mis pädevus nendel inimestel 40 päeva enne valimisi tekib, et nad peavad kaasa rääkima ja toimetama.

Aivar Kokk, palun!

entusiastlikud ja jõuavad kaugemale mõelda. Ja nagu ma ütlesin, vahepealsed olukorrad muutuvad kiiresti. Küll aga on mul üleskutse, et mõtleme kõik rahulikult läbi. Lõpetame täna esimese lugemise ära ja otsime ühisosa, milleks parlament siin võimeline on. Ma Raimond Kaljulaid, palun! Teiseks, ma reageeriksin siin mõningate eelkõnelejate viitele, et olukord on teine. Jah, olukord on teine, aga ma võin kinnitada, et põhiseadus kehtis eile, kehtib täna ja kehtib ka homme sellisel kujul, nagu Eesti rahvas on selle vastu võtnud. Aga minu sisuline küsimus on selline. Inimesed, kes kohalikel valimistel osalevad, saavad kaasa rääkida heakorraküsimustes, haljastute hoolduse küsimuses, kergliiklusteede hoolduse küsimuses. Mis teie arvates suuremat julgeolekuohtu kujutab, kas haljastute hoolduse küsimus,

täitsa murelik. Ma saan aru, et te püüate nalja teha, aga see ei ole naljakas, mida te teete. Ma eile rääkisin mitmel korral, mis probleem on. Me tahame väga, et meie naaber oleks demokraatlik riik, aga ma arvan, et see, mis eile juhtus, läheb järjest kaugemale sellest.

küll] eriarvamusele.Aga probleem, mida see eelnõu püüab lahendada, on siiski valdav. Vaadates seda, mida meie parlament teinud on, mida teie erakonnakaaslased poliitikutena teinud on, kus me veame Euroopas eest erinevate sanktsioonide ja piirangute teemat, ma ütlen, et oluline on olla ise eeskäija ja kutsuda kaasa [panustama] sellesse, et meie naaber muutuks demokraatlikuks riigiks. Ma arvan, et see on see, mida me saame teha ja mida me peame püüdma teha. Loomulikult, seda saavad teha ainult Vene föderatsiooni kodanikud, ka need, kes siin elavad. Nad peavadki aru saama, et see on nende võimalus. Aga kui me vaatame, kui palju nad valimas käivad, keda nad Vene föderatsiooni kodanikena valivad, eks ju, ja mis nad teevad, siis [näeme, et] nad põlistavad seda arusaamist, mis seal riigis praegu on, mitte seda, mida teie räägite ja milliseks see võiks muutuda. Nüüd Signe Kivi, palun! Minu küsimus on järgmine: kas eelnõu algatajad on selle aja jooksul ka ise leidnud olulisi parandusi või täiendusettepanekuid, millega seda eelnõu veel

kas parlamendil on valmidus muuta põhiseadust? Muutunud olukord minu meelest nõuab meil siin saalis teatavat reaktsiooni ja toimetamist kas ühes või teises suunas, et me selles eelnõus sõnastatud eesmärgile suudaksime lähemale liikuda. Heiki Heiki Kranich, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Eile te korduvalt rõhutasite – ja minu arvates väga õigustatult – seda, et see, mis värvi pass on inimesel taskus, ei näita veel tema meelsust

on Eestis kindlasti ka selliseid Vene kodanikke, kes oleksid hea meelega Eesti riigile lojaalsed ja tahaksid saada Eesti Vabariigi kodanikuks. Aga nende probleem on see, et Eesti riik nõuab nende käest tõendit selle kohta, et Vene riik laseb nad oma kodakondsusest vabaks. seda luba Vene riik neile päris kindlasti ei anna. Minu küsimus teile on järgmine: kas te selle eelnõu kontekstis olete valmis algatajate poole pealt mõtlema pisut laiemalt,

Küsimus on lihtsalt selles, et nendel inimestel oli omal ajal millegipärast tahe võtta just [Vene] kodakondsus, kuigi nad oleks võinud pürgida Eesti kodakondsuse poole. Me peame mõtlema ka selle peale, miks nad valisid lihtsama tee, kui nad on lojaalsed ja tahavad olla osa sellest meie ruumist, mis on euroopalik. Ja nagu ma ütlesin, kahjuks Eesti põhiseadus ei näe ette sellist lojaalsuskontrolli või vande andmist, mis mõnes riigis on olemas. Nii et seda teie püstitatud küsimust on veidi keeruline lahendada, aga kindlasti meie tahte puhul, kui me üheskoos arutame ja toimetame, ma loodan, et jõuame paremate lahendusteni.

lahendus, et need välismaalased ehk siin alaliselt viibivad kolmandate riikide inimesed, kes on sõbralikest riikidest, olgu Norrast, Ameerika Ühendriikidest, Inglismaalt või Jaapanist, saaksid edasi olla need inimesed, kes saavad kaasa rääkida Eesti elus, kui nad on siin alaliselt kohal, ja välistada just nimelt vaenulike riikide, lausa sõjaga ähvardavate riikide kodanike osalemine. On see diskussioon teil laual olnud ja olete te kaalunud ja uurinud, millised need võimalused võiksid olla? Aitäh! Loomulikult me arutasime seda ja meile eelnõu esitajatena oli see probleem absoluutselt arusaadav.

21. aprillist siin olnud. Meie algatajatena oleme mõelnud erinevatele asjadele ja me tõesti loodame, et kui ka teie vahepeal midagi mõelnud olete, siis koos saame selle eelnõu paremaks muuta. Aitäh!

tahan, saan nautida siin Eestis pakutavaid hüvesid, aga hästi mugavalt saan minna ka Venemaale ja nautida seal pakutavaid hüvesid.

inimesed. Mis sa arvad, kas see aitaks kaasa mitte ainult sellele, et inimene saab oma meelsuse järgi valida, on ta Eesti kodanik või Venemaa kodanik, vaid ka sellele, et ta ikkagi lõimub Eesti riigiga, kui ta tõesti seda tahab?

ajalehe juhtkirjas räägiti sellest, et 43% on sõjavastased. Ma ei tea, kas nendelt inimestelt uuriti ka seda, millist režiimi nad toetavad, kui nad on sõjavastased.

Minu arvates on meie kõigi püha kohus pidada debatti, kuidas oma riiki kaitsta ja oma suveräänsust hoida. Paratamatult on ka kodanikena meil kohustus teatud vabadustest loobuda, kui me oleme eriolukorras või kui me oleme sõjaseisukorras. Tegelikult Euroopas on täna sõda. Kas te kinnitaksite veel kord üle, et see olukord on tinginud selle debati, mitte see, et keegi norib kellegagi tüli, nii nagu ütleb ühe ajalehe arvamusartikkel suurelt Isamaa suunas? Aitäh! Jaa, loomulikult on see nii. Ei oleks seda eelnõu tulnud, kui ei oleks olnud neid sündmusi 24. veebruaril Ukrainas. See, kuidas erinevad inimesed neid tõlgendavad, on

seda võimalust antud, samal ajal kodakondsust on rohkem võetud. Te olete seda jälginud. Kas see on meie jaoks julgustav ja kuidas see välja näeb? Aitäh! Kahjuks need olukorrad on erinevad. Lätis 1990-ndate alguses mindi teist teed. Nad kas ei

Aitäh, auväärt ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Toomas Kivimäe. Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mina annan ülevaate põhiseaduskomisjoni istungi arutelul toimunust. Aga kuivõrd saali arutelu on väga suurel määral ja üsna adekvaatselt peegeldanud sedasama arutelu ja samu seisukohti, mis põhiseaduskomisjonis olid, siis ma teen seda mõnevõrra lühemalt kui tavapäraselt ja selle asemel keskendun mõnevõrra rohkem õiguskantsleri arvamusele selle eelnõu kohta.Põhiseaduskomisjon arutas seda esmakordselt – oluline on märkida ka kuupäev – 13. juunil 2022. aastal ja tol ajal oli põhiseaduskomisjoni esimees veel Toomas Kivimägi. Oluline on lugeda siinkohal üles ka komisjoni liikmed, kes osalesid. Need olid Taavi Aas, Kalle Grünthal, Tõnis Mölder, Paul Puustusmaa, Urmas Reinsalu, Marko Torm,

kes erinevalt sellest, mis on eelnõu tekst – võtta ära valimisõigus kõikidelt kolmandate riikide kodanikelt –, kanaliseeris seda juba oma ettekande alguses, et Eesti julgeolekule annaks vaieldamatult kindlust juurde see, kui kohalikel valimistel ei saaks osaleda Venemaa ja Valgevene kodanikud. Lisaks selgitas härra Hepner välja selle, et eelnõus on tõepoolest ettepanek möönis –, mis puudutab kõiki kolmandaid riike, aga võiks täiendavalt arutada, kas teha erisus näiteks NATO liikmesriikide kodanikele, nii et neil hääletamisvõimalus püsiks. Ta selgitas, et eelnõu esitades nähti, et praeguses olukorras on juriidiliselt lihtsam liikuda, kui kolmandate riikide kodanikel seda õigust ei ole. Tõepoolest, juriidiliselt võivad need argumendid olla igati asjakohased.

Härra Paul Puustusmaa tõdes, et tegu on väga soojalt tervitatava eelnõuga. Ka Paul Puustusmaa möönis seda, et peale 24. veebruari on tegelikult olukord väga drastiliselt muutunud,

Tõnis Mölder möönis, et tegemist on igati huvitava aruteluga, aga ta ei olnud kindel, kas see on peamine probleem, millega Eestis peaks tegelema. Ta rõhutas, et on terve rida olulisemaid poliitilisi küsimusi, millega Eestis peaks tegelema. Sellega ei nõustunud härra Mart Võrklaev, kes ütles, et ta on eriarvamusel Tõnis Möldriga ja arvab, et see on teema, mida peaks kindlasti praegu Vene agressiooni valguses

Kõige lõpuks langetas põhiseaduskomisjon, rõhutan taas kord, 13. juunil 2022 järgmised menetluslikud otsused. [Esiteks,] võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20. septembril, see otsus oli konsensuslik. Teiseks, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Selle poolt oli 5: Heiki Hepner, Toomas Kivimägi, Paul Puustusmaa, Marko Torm ja Mart Võrklaev; vastu oli 2: Taavi Aas ja Tõnis Mölder; erapooletuid oli 0. [Kolmandaks,] määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi.

13. juuni põhiseaduskomisjoni istungil komisjoni esimehena leidnud, et peaks küsima õiguskantsleri arvamust selle eelnõu kohta. See arvamus oligi vahepeal saabunud ja seda me 31. augustil 2022 ka Õiguskantsleri nimel osales komisjoni istungil tema asetäitja-nõunik, kantselei direktor Olari Koppel, kes tutvustas õiguskantsleri seisukohta. Ta märkis, et kui võtta lühidalt kokku, siis põhjaliku analüüsi tagajärjel on õiguskantsler seisukohal, et arvestades eelnõu ja seletuskirja – nüüd ma rõhutan: esitatud viisil –, siis pigem on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus põhiseadusega vastuolus. Ja kui Riigikogu peaks volikogu valimise seaduse muutmise sellisel kujul ära tegema, siis algataks õiguskantsler tõenäoliselt põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse, mis tähendab ettepaneku tegemist Riigikogule.

on seda võimalik esitada ka viisil, mille korral riivet sel määral ei oleks? Selle peale ütles härra Olari Koppel komisjoni istungil, et kui seletuskirjaga kaasneks analüüs sellest, mida täpselt peetakse silmas selle all, et kuidas praegune valimiskord reaalselt mõjutab Eesti Vabariigi julgeolekut ja põhiseaduslikku korda, siis oldaks ilmselt teistsuguses olukorras. Igasugused piirangud on võimalikud, aga need peavad olema proportsionaalsed. Kuigi viimase lausena ütles härra Koppel, et pigem võiks jõuda seisukohale, et see piirang ei ole proportsionaalne. See oli härra Koppeli, õiguskantsleri esindaja seisukoht põhiseaduskomisjoni istungil. Kuna menetluslikud otsused olid varem juba langetatud, siis sellel komisjoni istungil mingeid täiendavaid

Mõned olulised väljavõtted, enamasti tsiteerin. Esiteks, õiguskantsler rõhutab, et riigivõimu teostavad üksnes Eesti Vabariigi kodanikud ja riigivõimu teostatakse Riigikogu valimistel ja rahvahääletusel. Kohalik omavalitsus otsustab ja korraldab seaduste raames kohaliku elu küsimusi. Linna‑ ja vallavolikogu valimistel hääletamisega riigivõimu

Euroopa Liidu kodanikud. Kolmandate riikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel ei ole õigust kandideerida, samuti ei saa nad töötada ametnikena ega rakendada avalikku võimu. Taas kord, õiguskantsler oma kirjas rõhutab seda, millele viitasin ka härra Koppelit tsiteerides, et põhiseadus näeb ette, et kohalikel valimistel saavad seaduses ettenähtud tingimustel osaleda kõik alalised elanikud. Teave selle kohta, milliste kolmandate riikide kodanikud ja kui aktiivselt on linnavolikogu valimistel hääletamas käinud, on toodud õiguskantsleri arvamuse lisas. Õiguskantsler möönab, et 594 SE muudab olulisel määral Eestis 30 aasta vältel kujunenud ettekujutust sellest, kuidas Eesti Vabariik näeb kohalikku kogukonda, siin alaliselt ja seaduslikul alusel elavaid Eesti kodakondsuseta inimesi ning nende osalemist kohaliku elu korraldamisel. Ja nüüd olulisim osa: "Leian, et juhul, kui seaduseelnõu kavandatud kujul vastu võetakse, tuleb algatada põhiseaduslikkuse järelevalve ja paluda Riigikohtul selle kooskõla põhiseadusega kontrollida. On argumente, mis toetavad seesugust hääleõiguseta jätmist, ent leian, et ülekaalus on argumendid, mis viitavad 594 SE vastuolule Põhiseaduse § 156 lõikega 2 ja § 9 lõikega 1 nende koostoimes."

äravõtmist – ka seda on õiguskantsler oma arvamuses puudutanud. See kõlab järgmiselt: "Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike õigus osaleda elukohariigi kohalike volikogude valimistel tuleneb Euroopa Liidu õigusest ning on Eestile kohustuslikuks täitmiseks alates Eesti Vabariigi liitumisest Euroopa Liiduga." Nii et selleks meil tegelikult, head kolleegid, ruumi ei ole. Mis puudutab kolmandate riikide kodanikke, siis siin on vastupidi, väga oluline see, millele ma varem viitasin ja mida ka õiguskantsler kordab, et kolmandate riikide [kodanike] ja kodakondsuseta isikute aktiivse valimisõiguse osas rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud Eesti Vabariigile siduvaid ettekirjutusi ei tee. See on puhtalt meie enda otsustada. Samuti viitab ta sellele, et tegelikult nende inimeste hulk, kes nii-öelda osalevad kohalikel valimistel ja kes ei ole Eesti Vabariigi ega Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, on päris arvestatav. Neid on suurusjärgus 139 000

Ma arvan, et see on lause, mille peale peaksime me kõik, ka need, kes kahtlevad selle [eelnõu] eesmärgis, väga tõsiselt mõtlema.

eelnõu esimese lugemise lõpetamist, kuidagi nagu ignoreerivad selle seaduseelnõu vastuolu põhiseadusega, millele on viidanud nii Vabariigi President kui ka õiguskantsler. Head sõbrad, ajakirjanikele meeldetuletuseks, tegemist on eelnõu esimese lugemisega.

Eelnõu ei ole saanud seaduseks. Kui me toetaksime seadust, mis võib olla vastuolus põhiseadusega, siis oleks see teema ja see küsimus igati õigustatud ja põhjendatud. Ent tänasel päeval on tegemist eelnõuga. Ka eelnõu algatajad on väga üheselt ja selgelt väljendanud valmisolekut seda eelnõu täpsustada ja muuta, et ja muuta, et vastuolu põhiseadusega oleks minimaalne või ei oleks seda üldse. Kas see on võimalik või mitte, eks see selgub arutelude käigus. Tänan tähelepanu eest! Aitäh! Teile on ka küsimusi. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Eelnõu on kahtlemata õige eesmärgiga ja liigub õiges suunas ning kindlasti tuleb seda toetada. Kas ma panin valesti tähele või ei märganud, kas sotsiaaldemokraadid ka olid sellel komisjoni istungil, kus seda teemat arutati? Ja teine küsimus. Kuulu järgi on siin täna tulemas tagasilükkamise ettepanek. Kas Reformierakonna saadikud on ikka jätkuvalt seda meelt, et seda eelnõu tuleb toetada, ja hääletavad tagasilükkamise vastu? Aitäh,

ei langetanud seal ühtegi menetluslikku otsust ega muutnud ka ühtegi varem tehtud menetluslikku otsust. Nüüd, mis puudutab Reformierakonna seisukohta, siis seda võib-olla on kohane välja öelda mõnevõrra hiljem, aga ütlen ette ära, et Reformierakonna fraktsioon on väga üksmeelne ja nad on seda meelt, et selle eelnõu esimene lugemine tuleb lõpetada. Aitäh,

Küsiksin selle kohta, et üks argument on see, et need inimesed, kes on kohalikus omavalitsuses, tegelevad kohaliku elu korraldamisega, ja üks asi, millega nad tegelevad, on ka kohalik hariduselu, kuna koolipidaja on kohalik omavalitsus. Koolipidajal

Selle mõju ulatub kindlasti kaugemale kohalikust elust. Kas siin tegelikult on mingisugune probleem sees, kui kohalike omavalitsuste pädevuses on ainult kohalik elu, samas

Ivi Eenmaa, palun! Ma tänan, härra juhataja! Ma arvan, et seda eelnõu lihtsalt peab toetama, kas või sellepärast, et teie mainitud arvude pooled siin elavatest ilma kodakondsuseta inimestest toetavad Vene riigi valimisi igal aastal,

Aitäh, väga lugupeetud küsija! Kahtlemata kõige kiirem tee on tõepoolest selle eelnõu saamine seaduseks. Küll aga, ma hiljem oma sõnavõtus seda võib‑olla ka rõhutan, võib kiireim tee olla mõnevõrra riskantsem, sellepärast et me ei saa olla kindlad selles,

Siin on tegelikult üks probleem, kui sellest teisest variandist rääkida – see on ajaline surutis. Kui tegemist on põhiseaduse muudatuse algatamisega, siis selle menetlemisel on erikord võrreldes tavapäraste seaduseelnõudega. Selle kohta on säte, et esimese ja teise lugemise vahel

siis ei kahtle keegi selles, et tõepoolest see risk, see oht on olemas, millele siin saalis kolleegid on tähelepanu juhtinud. Nii et [õiguskantsleri] sõnum on see, et iga piirang peab olema proportsionaalne.

me peame seda kaaluma. Aga lihtsalt, me võtame mõnevõrra suurema riski, sest keegi ei ole täna valmis, ka õiguskantsler ei ole valmis, ütlema ette, et kui me nüüd paneme uue sõnastuse, siis jah, see kindlasti on kooskõlas põhiseadusega.

Aga üks teema on muide veel, mis selles kontekstis on natukene vähe tähelepanu saanud. Võib-olla see leevendaks mõningaid sisulisi probleeme ja riske, mis tekivad mis tekivad mõnes Eesti omavalitsuses valimistel, et kui suur osa inimesi valib siis nende esinduskogu. Tegelikult on väga arvestatav hulk nõndanimetatud määratlemata kodakondsusega inimesi ehk halli passi omanikke. Ma lihtsalt ütlen – see on minu isiklik arvamus –, et üks võimalus on jätta neile see alles. Saate mu tagamõttest aru? Aga see on sada protsenti minu isiklik arvamus. Sellest ei ole väga palju räägitud. Me räägime kolmandate riikide kodanikest, eks ju, või Vene föderatsiooni ja Valgevene kodanikest. Aga ei ole eriti palju arutatud, kuidas käituda määratlemata kodakondsusega inimestega.

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Mis puudutab hallipassimehi, siis tegelikult Venemaa on Nõukogude Liidu õigusjärglane ja kunagi nad kuulutasid kõik inimesed, kes elasid Nõukogude Liidus, Vene föderatsiooni kodanikeks. Neil on lihtsalt see vormistamata, nii et siin suurt

siis, kui põhiseadus ütleks, et kõigil on õigus siin hääletada. Aga põhiseadus ütleb, et see õigus on vastavalt kehtestatud seadustele. Kui seadusi muuta, siis mingisugust vastuolu ei ole. Presidendi vastuseis põhineb ainult emotsioonidel, ta ei ole mitte ühtegi argumenti välja toonud. Ja mulle tundub, et õiguskantsler on ka pigem kahtleval seisukohal ja tahaks saada Riigikogu kinnitust asjale. Aga kas ja kui palju komisjonis just sedasama põhiseaduslikkuse teemat puudutati? Aitäh,

[kehtivuse] peatamist Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanike puhul. Teadupärast ka see eelnõu on menetluses. Nüüd oleme jõudnud sinnamaani, et mobilisatsioon on välja kuulutatud, ja te lugesite ette õiguskantsleri read, kuidas

Aitäh, väga lugupeetud küsija! Loomulikult ei saa mina ainuisikuliselt arvata, milline on selle eelnõu saatus. Aga ma arvan, et

just siin puldis mõni hetk tagasi ütles väga selgelt, et kui 24. veebruari 2022 sündmusi ei oleks olnud, siis, head kolleegid, kes te seda eelnõu ei kipu väga tuliselt toetama, ei oleks ka seda eelnõu siin saalis.

siis selles mõttes te peaksite kõik aru saama, miks see eelnõu on täna siin saalis. Ma tõesti usun, et see eelnõu ei oleks leidnud toetust, kui ei oleks olnud 24. veebruari 2022 sündmusi. Aitäh,

See on ju fakt, et 24. veebruaril maailm muutus ja kõik meie ümber muutus oluliselt ja täna ilmselt muutus veel rohkem. Aga ma küsin, kas selle aja jooksul on ka Eesti põhiseadus muutunud.

Ma lugesin ajalehest, et põhiseaduskomisjoni esimees ütles samuti, et see on põhiseadusega vastuolus. See on alles esimene lugemine. Ma küsin, kas esimesel lugemisel on õigusele

Nii et selles mõttes [ütlen] veel kord, et eelnõu saab seaduseks, kui ta on läbinud kolm lugemist ja saanud parlamendi enamuse toetuse. Täna ta seda ei ole ja ma olen päris veendunud, et kui see eelnõu lõpuks kolmandale lugemisele jõuab, siis on ta oluliselt erinev sellest, mis ta täna on. Aitäh, Aitäh, auväärt komisjoni esindaja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Läheme edasi läbirääkimiste juurde. Kõigepealt Maria Jufereva-Skuratovski Keskerakonna fraktsiooni nimel. Palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud saadikud! Käesoleva eelnõu eesmärk on tunnistada kehtetuks Eestis elavate välismaalaste, välja arvatud Euroopa Liidu kodanike, ja mittekodanike hääletamisõigus kohalikel valimistel. Me kõik mõistame konteksti, miks selline seaduseelnõu sündis. Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu paneb poliitikuid ette võtma samme, mis kindlustaksid meie julgeoleku ja saadaksid avalikkusele selge signaali selle kohta. Aga tähelepanu! Kas teie, eelnõu algatajad, olete kindlad, et see konkreetne eelnõu teenib püstitatud eesmärke, või võib see hoopis kaasa tuua vastupidise efekti ning veel rohkem lõhestada meie ühiskonda? Eelnõu puhul on mitu probleemi, millele on viidanud nii president Alar Karis kui ka õiguskantsler Ülle Madise. Õiguskantsler on toonitanud, et kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse võtmine võib olla põhiseadusega vastuolus.

President Alar Karis rõhutas Riigikogu sügisistungjärgu avaistungil peetud kõnes, et on keeruline toetada üleskutseid võtta mittekodanikelt kohalikel valimistel õigus valida. Ta peab vääraks suurte inimrühmade vastu kollektiivse usaldamatuse või nende märgistamise õhutamist. President ütles, et õigusriigis peab seadust lugedes igaüks aru saama, millisel juhul on tema tegu karistatav. Antud eelnõu puhul võib juhtuda aga nii, et karistame ka neid, kes on lojaalsed elanikud, tublid maksumaksjad ning mitte mingil viisil ei toeta Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Olen korduvalt kuulnud osa meie poliitikute suust seisukohta, et kodakondsus ei ole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus, ning Eestis elavate Venemaa kodanike kohustus on minna Venemaale ja kukutada režiim. Kahjuks need, kes nii räägivad, ei mõista, et niimoodi režiimi ei lammutata. Tegemist on äärmiselt naiivse lähenemisega. Selle eelnõu puhul ei räägi me ainult kolmandate riikide kodanikest. See puudutab ka neid inimesi, kellel on määratlemata kodakondsus, neid, kes on Eestis sündinud või siin aastakümneid elanud ning riigile makse maksnud. Neid valimisõigust omavaid inimesi on Eestis rohkem kui 62 500 ja siiamaani me ei ole piisavalt küpsed ja enesekindlad selleks, et võtta need inimesed omaks, mitte tõrjuda neid, mitte avaldada usaldamatust. Ja mul on selle Lugupeetud Riigikogu! Täna me arutleme seaduseelnõu üle, mis püstitab väga põhimõttelisi küsimusi. Kes me oleme? Kuhu liigume? Mis ühiskonnas me soovime elada? Kas me väärtustame ja usaldame kõiki Eestis elavaid inimesi või jätkame inimeste sildistamist ja jaotamist meie omadeks ja võõrasteks? Tegemist on eelnõuga, mis mitte kuidagi ei soodusta meie ühiskonna lõimumist, sisemist julgeolekut, inimeste turvatunnet, ühtekuuluvust ja lugupidamist riigi vastu. Selline seaduseelnõu lihtsalt solvab kümneid tuhandeid inimesi, kes südamest Eestit armastavad, on seaduskuulelikud, tublid maksumaksjad ja panustavad meie riigi arengusse. Selle eelnõuga kordame 1990‑ndatel tehtud vigu, kui inimesed olid jaotatud kaheks kogukonnaks, üks kogukond oli rohkem väärtustatud kui teine. Meil tuli [ette võtta] pikk tee ühiskonna lõimumise suunas. Alati ei ole see olnud edukas, aga seda on vaja kindlasti jätkata ja mitte pidurit tõmmata. Eesti Keskerakond ei toeta seda eelnõu, kuna leiame, et see ei teeni ühiskonna huve ega ole kooskõlas põhiseaduse ja õigusriigi põhimõtetega. Keskerakond kaitseb põhiseaduse alustalasid ning seetõttu teeme ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh! Aitäh! Jaak Valge, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel!

Aitäh! Hea juhataja! Head kolleegid! Meie toetame seda Isamaa fraktsiooni liikmete esitatud eelnõu ja loodame, et ka Isamaa Erakond ise võtab seda eelnõu tõsiselt. Meie küll võtame, sest meie seisukoht ei ole kujunenud mitte päevapoliitiliste sündmuste mõjul, erinevalt Isamaa Erakonnast ja Reformierakonnast, vaid on põhimõtteline, seisab ka EKRE programmis. Meie oleme lihtsalt ettenägelikumad, meie seisukohad ei võngu nagu pendel. Kokku puudutab see eelnõu 140 000 inimest, aga tegelikult vähemaid, sest eelmistel valimistel osales neist 41%. Osalus oli seega tunduvalt madalam kui Eesti Vabariigi kodanike puhul, mis tõendab nende isikute keskmisest väiksemat huvi kohaliku elu vastu. Ja sellist keskmisest väiksemat huvi nii kohaliku elu kui ka riigielu vastu tõestab ka see, et suurem osa neist isikutest oleks võinud juba Eesti Vabariigi kodakondsuse omandada. Nad oleksid võinud teha keeleeksami, mis on väga lihtne, ja kodakondsuse [seaduse] ja põhiseaduse tundmise eksami, mis on samuti lihtne. Põhiseaduse tundmine või selle tundmise peaks olema ju täiesti elementaarne, sest kuidas saab isik osaleda valimistel või kujundada riigi poliitikat, sellise riigi poliitikat, mille ülesehitust ta ei tunne.

Kui 1993. aastal välisriikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele lubati nii-öelda avansina valimisõigus, siis ei kujutatud ette, et 30 aasta pärast neid mittekodanikke on nii palju.

Ja teiseks, see motiveeriks neid kolmandate riikide kodanikke, kes ikkagi Eesti elust hoolivad, Eesti kodakondsust taotlema ja ka eesti keelt vähemalt suhteliselt elementaarsel tasemel omandama. Ja see viimane – motiivi motiivi tekitamine meie välispäritolu kaasmaalastele eesti keele õppimiseks ja Eesti kodakondsuse taotlemiseks –, vaat see ongi kõige olulisem. Ma väga soovitaksin seda teha. Maria, ma väga soovitaksin seda oma tuttavatele öelda. öelda. Küsime, kas see samm ei vastandu põhiseadusele, nagu õiguskantsler oma arvamuses vihjab. Esialgu pole siiski põhjalikku sellekohast analüüsi tehtud ja ega see kerge ei ole. Jüri Adams kinnitab, et põhiseaduse kohaliku omavalitsuse osa on paraku üks kõige lühemaid ja sisutühjemaid. Anti Poolamets, minu hea kolleeg, on on juristina öelnud, et oluline on meie riigifilosoofiale tuginemine ja kui see põhiseaduse säte läheb selle riigifilosoofiaga vastuollu, siis tulebki see ära muuta. aga nüüd: põhiseaduse sätte kõrval on oluline ka see, missugune hoiak oli Eesti Vabariigi kodanikel toona, kui need põhiseaduse sätted kirja said. said. Ma julgen arvata, et Eesti kodanikud ei olnud toona niisuguse valimisõiguse laiendamise poolt. Kuidas ma seda argumenteerin? Väga lihtsalt. Nimelt, koos põhiseaduse rahvahääletusega 1992. aastal küsiti kodanikelt ka seda, kas nad esimestel – toonitan, ainult esimestel – Riigikogu valimistel ja presidendivalimistel lubavad valida ka neil Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejatel toonitan, taotlejatel –, kes olid taotluse esitanud 1992. aasta 5. juuniks. Ja nüüd, sellel rahvahääletusel lükkas valimisõiguse laiendamise tagasi 54% hääletajatest. Tõsi küll, küsiti Riigikogu ja presidendi valimiste kohta, aga see puutus siiski ainult kodakondsuse taotlejatesse ehk niinimetatud rohelise kaardi omanikesse, kes olid juba iseseisvusvõitluse või laulva revolutsiooni ajal oma Eesti‑keskset hoiakut tõestanud. Aga kui oleks küsitud kõigi valimiste kohta ja kõigi mittekodanike kohta, mitte ainult rohelise kaardi omanike kohta, siis on alust ja väga mõistlik arvata, et vastuseis oleks olnud suurem kui 54%. Nii et on põhjust arvata, et seda poleks toetatud. See on jälle üks

peaaegu pooltes Euroopa riikides ei ole kolmandate riikide kodanikel kohalikel valimistel valimisõigust. Seega, miks peaks meil Eestis tegemist olema diskrimineerimisega, kui mujal ei ole selle näol tegemist diskrimineerimisega? Samuti ei päde see argument, et juba antud õigusi ei saa ära võtta. Ei ole nii, et õigused muudkui aga laienevad ja laienevad. Õigused lihtsalt muutuvad ajas. Selle kohta võib väga palju näiteid tuua. Lõpetuseks. Järgmised kohalikud valimised on 2025. aastal, kolme aasta pärast. Seega on väidetav mittekodanikelt valimisõiguste äravõtmine suhteline.

Ma resümeeriksin, et selle seaduseelnõuga me pakume lihtsalt tõuget suuremate õiguste omandamiseks. Aitäh! Aitäh! Toomas Jürgenstein, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Hea eesistuja! Head kolleegid! Ma kutsun Riigikogu saali olema optimistid. Loen ette tänases Delfis Kalev Stoicescu artikli pealkirja: "Ukraina sõja kriitiline faas on alanud. Venemaa avalikkus annab märku, et haistab kaotuse hõngu." Kui me usume Ukraina võitu, pole mingit vajadust tänast eelnõu, mis on põhiseadusega selges riives, üleüldse menetleda. Kahjuks on reaalsus teine ja ma näen siin valimiskampaania hiilivat algust. Ja olgem ausad, see on toimunud robustselt. On täiesti võimalik mõista soovi piirata agressorriikide kodanike osalemist meie kohalikel valimistel. Aga teha seda sama rahulikult ka Suurbritannia, Islandi, Ameerika Ühendriikide ja ka agressioonis kannatava Ukraina ja teiste kolmandate riikide kodanike puhul? Sotsiaaldemokraatide jaoks on see selgelt liig.Miks liig.Miks ma räägin alanud valimiskampaaniast? Lihtsalt põhjusel, et nii president Alar Karis kui ka õiguskantsler Ülle Madise on viidanud selle eelnõu riivele põhiseadusega. Seda põhiseaduse paragrahvi on täna siin puldis tsiteeritud, teen seda veel kord: "Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad." Kui soov nimetatud valimisõigust piirata olnuks tõsine, oleks pidanud välja tulema ettepanekuga muuta põhiseadust. Põhiseaduse muudatust menetleda enne valimisi aga hästi ei jõua. Seega, esitatud eelnõu tõsise näoga menetlemine ei saa olla seotud millegi muu kui tavalise propagandaga. Jaa, me kõik teame, poliitikas tehakse propagandat, kuid ka propagandat tuleb teha targalt. Hetkel menetlusse antud eelnõu seda kahjuks ei kolme väga targa ja kogenud, samas erineva inimese arvamused, kes on eelnõuga tõstatatud küsimuste suhtes kriitilised. Alustan president Alar Karisest. Pisut enam kui nädal tagasi siinsamas ta ütles: "Minu üldisem veendumus on, et isegi kriisiolukorras ei tohi hakata painutama õigusriiklust. Nii näiteks on keeruline toetada üleskutseid võtta mittekodanikelt kohalikel valimistel õigus valida. Samuti pean vääraks suurte inimrühmade vastu kollektiivse usaldamatuse või nende märgistamise õhutamist."Politoloog Tõnis Saartsi arvates on hääleõiguse piiramisel pigem negatiivsed tagajärjed. Ta ütleb: "Kui valimisõiguse tühistajad ei suuda meile ette manada realistlikku stsenaariumi, kuidas kohalikud volikogud lähevad putinlaste kätte, kui kohe midagi ette ei võeta, jäävad nende argumendid hõredaks."Jaak Valgega on meil mitmeid sarnasusi. Tsiteeringi nüüd samamoodi Jüri Adamsit, tema artiklit,

Aga ta ütleb: ma ei kujuta ette, milliseid asju peaks olema sündinud, et tervetelt inimrühmadelt võetakse niisugune õigus kollektiivselt. Nõnda mulle tundub, et kained ja analüüsivad hääled ühiskonnas räägivad pigem kavandatava kolmandate riikide kodanike valimisõiguse piiramise vastu.Ja lisan veel lõppu – lõpu poole, päris lõpp veel ei ole – ühe isikliku mõtte. Algatust piirata valimisõigust on põhjendatud Venemaa kallaletungiga Ukrainale. Mulle tundub, et need, kes menetletavat eelnõu valjusti kiidavad, ei usu piisavalt Ukraina võitu. Nii nagu Mart Helme siitsamast Riigikogu puldist üsna sõja alguses ennustas. Tsiteerin täpselt tema sõnu:

seevastu ja enamik sotsiaaldemokraate usume, et kohalike valimiste saabudes on Venemaa ammu lüüa saanud ja diktaator Putin, kui ta veel elus on, varjab end Uurali mägede sügavuses pika laua all. Võib-olla ta ohkab omaette, et Ukrainas sain küll lüüa ja Moskvast pidin põgenema, kuid vähemalt Eesti põhiseaduse autoriteeti mõjutasin. Kuhtuva impeeriumi pärast Eesti põhiseadusest mööda hiilima hakates näitame eelkõige vähest usku Ukraina võitu ja kesist uhkust oma põhiseaduse üle. üle. Ahjaa, sotsiaaldemokraadid ei hääleta. Aitäh! Aitäh! Vabandust, meil läks siin kaartide vahetamisega paigast ära, et Helir-Valdor Seeder oli enne Toomas Kivimägi järjekorras. Palun, Helir-Valdor Seeder!

Tõdeme praegu, et Balti riikidel oli aastakümneid õigus, kui hoiatasime maailma avalikkust Vene-ohu eest. See ei olnud lihtsalt russofoobia, vaid tõsine reaalsus, mis põrkus vastu läänemaailma naiivsust ja lihtsameelset majanduskasu saamise soovi. Kahjuks peame tunnistama, et ka Eesti poliitikute hulgas on olnud lubamatult palju naiivset suhtumist Venemaa-ohtu. Ja see oht ei piirne ainult Venemaa piiridega, vaid asub ka Eesti sees. See on julgeolekurisk ja selle teadvustamisest algab Eesti julgeoleku loomine. Lühinägelikule ja naiivsele ning Eesti julgeolekuhuvisid mitte arvestava, ebapraktilise ja majanduslikult kahjuliku – eriti energiajulgeolekut silmas pidades – Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise rumalale tuhinale olen aastakümneid vastu seisnud. Juba 2005. aastal hääletasin piirilepingu ratifitseerimise vastu. Kümmekond aastat tagasi kirjutasin, et uue piirilepinguga põlistatakse olukord, et Narvas elektri tootmine jääbki sõltuma Venemaa tahtest, kuna Narva jõe tammi lüüsidega saab Venemaa ühepoolselt alandada veetaset ja lõpetada täielikult elektri tootmise Narvas. See on oht Eesti energiajulgeolekule. Lisaks hüdroressursi kasutamisest loobumine ja palju muid kahjulikke rumalusi. Tootmine jääb ühele poole riigipiiri ja selle reguleerimine teisele poole. No ükski vähegi normaalne riik sellist lepingut ei sõlmiks. Ja nüüd, käesoleva aasta juulis, 30 aastat hiljem täiendas Eesti Vabariigi Valitsus Eesti Energia omanike ootusi selliselt, et tootmisvõimekus tuleb tagada sõltumata veetasemest Narva jões ja veehoidlas. Selleks on vaja eriplaani ning see maksab kümneid miljoneid eurosid. Elektritootmise toimepidevuse riskianalüüsis hinnatakse jahutusvee puudumise riski katastroofiliste tagajärgedega. Lõpuks ometi! 2014. aastal pärast isamaalise valitsuse kukutamist kõrvaldas Reformierakonna ja sotside valitsus mõne nädalaga ratifitseerimisdokumentidest ka viite Tartu rahulepingule. Lihtsameelsus, et sellised järeleandmised piirilepingus annavad Eestile mingisugusegi julgeolekugarantii, ei vasta tõele. Kahjuks vohab Eesti poliitikute ja diplomaatide hulgas selline arusaam. Sama mure on meie pehme keelepoliitikaga, mida oleme praktiseerinud 30 aastat ja mille üheks tagajärjeks on vilets lõimumispoliitika. Ainult positiivne motiveerimine ilma riikliku poliitika kehtestamiseta ja tugeva järelevalveta ei vii meid soovitud tulemuseni. Samasse ritta peame asetama ka Vene riigi kodanike valimisõiguse kohalikel valimistel. See ei ole venelaste tagakiusamine, nagu naiivsed poliitikud ja Putini-meelsed kriitikud eelnõu algatajatele pahatahtlikult omistavad. Siin tuleb selgelt eristada kolmandate riikide elanikke, sealhulgas neid venelasi, kes on Eesti kodanikud ja kellel on kõik kodanikuõigused koos valimisõigusega, Vene riigi kodanikest, kes esindavad Eestis ja ka teistes riikides Vene riiki. Aga Vene riik peab genotsiidisõda ja sellise agressorriigi kodanikelt valimisõiguse äravõtmine – [seda õigust] ei ole [Vene kodanikel ka] Lätis, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas ja paljudes teistes riikides – on igati proportsionaalne nagu ka viisade väljastamise piiramine. Sellise otsuse tegemine tuleneb rahvusvahelisest õigusest ja saab olla suveräänse Eesti riigi poliitiline valik. Eelnõu menetluse käigus saame sisse viia näiteks muudatuse, mis võimaldab paindlikult ja erinevalt kohelda kolmandate riikide kodanikke, andes valimisõiguse ainult nende riikide kodanikele, kellega Eesti riik sõlmib vastava kahepoolse kokkuleppe ja kes järgivad rahvusvahelist õigust ning inimõigusi. Head kolleegid! Eilne Eesti Päevalehe juhtkiri: Marika Tuus, Toomas Jürgenstein, Jaak Allik ja teised haugi mäluga rahvavalgustajad süüdistavad Isamaad valimiseelses vene kaardi mängutoomises. See on häbematu vale, mille levitajad ei lase ennast faktidest segada. Eestikeelsele haridusele üleminek oli Isamaa valimislubadus 2019. aasta Riigikogu valimistel. See jäi ellu viimata Keskerakonna vastuseisu tõttu meie ühises valitsuses. Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaaliga, mis valmis juba 2017. aastal, on Isamaa tegelenud aastaid ja sinna kõrvale lihtsalt ei sobi lagunevad punamonumendid. Mõrtsukatele pühendatud Narva tänavanimede muutmiseks algatasid Isamaa liikmed Riigikogus eelnõu 2020. aasta kevadel. Ka praeguse eelnõu algatas Isamaa kohe pärast Venemaa agressioonisõja laienemist Ukrainas. Isamaa on viinud ja viib vähemalt minu juhtimisel tasakaalukalt, aga järjekindlalt ellu rahvusriigi poliitikat, vältides naiivsust ja valimiseelset populismi. Meie poliitilistel konkurentidel ja ajakirjanikel võiks olla vähemalt nii palju vastutustunnet ja viisakust, et vältida lausvalet. Lõpetuseks. Isamaa esitatud eelnõu ei ole eesmärk, vaid vahend. Sel aprillis algatatud eelnõul ei olnud Riigikogu enamuse toetust. täna tundub, et sellel ideel on Riigikogu enamuse toetus olemas. Poliitika on keerulisem, kui esialgu näib. Mentaalne muudatus on saavutatud ja nüüd saame vajadusel algatada ka vastava põhiseadusemuudatuse, lootes, et Isamaa ettepanekut toetavad jätkuvalt nii Reformierakond kui ka EKRE ja nad ei tagane oma toetusest. Head kolleegid! Samm-sammult liigume eesmärgile lähemale ja loome Eesti julgeolekut. Eesti kodakondsus ja valimisõigus kõikidele siin elavatele inimestele pole inimõigus, vaid privileeg, millega kaasnevad lojaalsus, vastutus ja kohustused. See peab olema Eesti riigi hoolikalt kaalutletud poliitiline valik, see on Eesti riigi julgeoleku vundament. Ja Eesti põhiseadust ei soovi algatajad kuidagi rikkuda. Vajadusel oleme valmis seda muutma. Head kolleegid! Töötame mahajääjateta. Karavan on pikk, aga loodan, et ka Keskerakond ja sotsid ei jää rongist maha, vaid mõistavad teema tõsidust ning tulevad algatusega kaasa. Aitäh!

Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Reformierakonna fraktsioon toetab eelnõu 594, rõhutan, täpsustunud eesmärki. Muutunud julgeolekuolukorras ja Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas – ja just selle tõttu – on valimisõiguse äravõtmine Vene föderatsiooni ja Valgevene kodanikelt kohalikel valimistel möödapääsmatu ja proportsionaalne. Miks ma rõhutan seda täpsustunud eesmärki? Me siiski valdavas enamuses oma fraktsioonis ei jaga [seisukohta], et selle eelnõu raames peaksime ära võtma valimisõiguse ka näiteks Ameerika Ühendriikide või Ühendkuningriigi ja paljude teiste meie suhtes sõbralike riikide

valimistel. Eelneva kinnituseks kordan seda fakti, mida ma ka komisjonipoolset ettekannet tehes rõhutasin: väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides – eelnõu algatajate numbreid kasutades on neid tervelt 13 – kolmandate riikide kodanikel valimisõigust pole,

mis ütleb, kordan veel kord: "Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad." See õigus pole põhiseaduse teksti kohaselt seotud kodakondsuse, vaid üksnes alalise elamisega. Samas, põhimõtteliselt ei eita ju selle seadusesätte valguses võimalikku põhiõiguste piiramist mitte keegi. Küsimus on selles, kas see võimalik põhiõiguse piiramine on proportsionaalne või mitte. või mitte. Ka selle sätte juures olen ma seda meelt, et valimisõiguse piiramine on võimalik, ent küsimus on tõesti selles, kas see on proportsionaalne või mitte. Ja teine [asjaolu], mis ikkagi annab meile ruumi ka selle seaduseelnõu valguses edasi liikuda, on needsamad kolm sõna: seaduses ettenähtud tingimustel.

pidades silmas ennekõike võimalikku valimisõiguse äravõtmist Vene föderatsiooni ja Valgevene kodanikelt –, et on võimalik see vastuolu põhiseadusega viia miinimumini.

Ka siin ma tuginen tegelikult õiguskantslerile, kes on oma arvamuses sellele kaude viidanud. Tsiteerin: "Tuleks küsida, kas kohalikel valimistel hääletamise õiguse kui põhiõiguse piiramise eesmärk on legitiimne. Kui vastav analüüs jõuaks jaatava vastuseni, tuleb lisaks läbi viia põhiõiguse piirangu kolmeastmeline proportsionaalsuse test. Leian, et needki annaks selles asjas tulemuse, mis suunab taotlema põhiseaduslikkuse järelevalvet." Palun lisaaega. Palun, kolm minutit lisaaega! Ja siit ka tsitaadi lõpp, kordan veel kord: "Leian, et needki annaks selles asjas tulemuse, mis suunab taotlema põhiseaduslikkuse järelevalvet." Ma pean oluliseks, head kolleegid, teile ikkagi väga selgelt öelda, mida õiguskantsler on arvanud. Seetõttu on Reformierakonna fraktsioonil – nii nagu ka Isamaa on seda rõhutanud ja võib-olla sotsidki on sellele vaikides vihjanud, kui nad räägivad põhiseadusega vastuolust – valmisolek tegelikult põhiseadust muuta, kui me koos leiame, et see on kindel tee, kuidas eesmärki saavutada.Minnes seaduseelnõu muutmise peale, me mingi riski jätame ja me peame hindama, kui suur see risk on, et kumb tee valida.

Kordan veel seda, et need numbrid tegelikult ei ole väikesed. Kui keegi arvab, et need on tühine hulk inimesi, siis kordan üle, et nii määratlemata kodakondsusega inimesi kui ka kolmandate riikide kodanikke, kellel on õigus osaleda kohalikel valimistel, on tervelt 140 000

Teades Venemaa agressiivset luure- ja propagandamasinat, on see risk, millest minu hinnangul ei saa mööda vaadata. Kordan veel ka viidet Vene föderatsiooni konstitutsioonile, mis ütleb, et kodumaa (Venemaa) kaitsmine on iga Vene föderatsiooni kodaniku Ma kindlasti ei jaga siin saalis taas kord ühe fraktsiooni esindaja tehtud etteheidet, just nagu oleks tegemist valimiskampaaniaga. No kuulge, kaugel sellest! Kas eelnõu algatajad loodavad saada juurde hääli, kui nad on teinud ettepaneku näiteks võtta ära valimisõigus, lähtudes eelnõu tekstist, Ameerika Ühendriikide või Ühendkuningriigi kodanikelt? Loomulikult mitte! Ja veel kord tunnustan ja austan ka eelnõu algatajate siin saalis tänase arutelu käigus välja öeldud seisukohta, et kui 24. [veebruari] sündmusi ei oleks olnud, siis ei oleks ilmselt ka seda eelnõu laual.

Aitäh! Kõik fraktsioonid on sõna saanud ja läbirääkimised on lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on 594 SE esimene lugemine lõpetada, aga kuna Eesti Keskerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku 594 SE ehk kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, siis me läheme selle ettepaneku hääletamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku 594 SE, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt hääletas 18 Riigikogu liiget, vastu oli 62. Ettepanek ei leidnud toetust ja eelnõu jääb menetlusse. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 5. oktoober kell 17.15. Head kolleegid, läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu 598 kolmas lugemine. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 598 lõpphääletamine. Kas kolleegidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Kas me võime minna hääletamise juurde? Võime minna.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu 598. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 599 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 599 lõpphääletus. Kas me võime minna lõpphääletuse juurde?Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 598. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 70 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 600 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 600 lõpphääletus. Kas me võime minna lõpphääletuse juurde? Võime minna. Aitäh!Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 600. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 71 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu 645 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks maaeluminister Urmas Kruuse.

Austatud istungi juhataja! Auväärsed Riigikogu liikmed! Teie ees on kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu 645 esimene lugemine ja lubage mul tutvustada Maaeluministeeriumis koostatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu.

Kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu töötati välja eelkõige selleks, et rakendada Euroopa Merendus‑, Kalandus‑ ja Vesiviljelusfondi. Sellest tulenevalt ei ole tegemist kalanduspoliitilise seaduse, vaid tehnilise rakendusaktiga, et oleks võimalik ellu viia kalandusfondi meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega. Eelnimetatud fondi raames kaasrahastab Euroopa Liit perioodil 2021–2027 kalandussektori ja kalanduspiirkondade arengut ning eraldab Eesti riigile ligi 97,3 miljonit eurot. Koos riigipoolse kaasrahastamisega on plaanis uuel eelarveperioodil toetada kalandussektorit kokku ligi 139 miljoniga.Uus terviktekst koondab, ühtlustab ja ajakohastab kalandusturu korraldamise abinõusid puudutavat õigust. Need abinõud on Euroopa Merendus‑ ja Kalandusfondi ning Euroopa Merendus‑, Kalandus‑ ja Vesiviljelusfondi toetused, Euroopa Liidu ühise kalandusturu korraldamise abinõud ning kalamajanduslik riigiabi, kalamajanduslik vähese tähtsusega abi ja muu kalamajanduslik abi. Eelnõus sõnastatakse need sätted, mis jäävad liikmesriigi pädevusse, ning need rakendusprotseduurid ja volitusnormid, mis on vajalikud nõuete täpsemaks esitamiseks. Eelnõuga luuakse volitusnorm, mis võimaldab valitsusel või ministril oma pädevuse piires kehtestada riigisiseseid valdkondlikke kavasid. Näiteks on kavas kalandussektori teadus‑ ja arendustegevuse suunamiseks koostada riiklikud programmid, mis võimaldavad süsteemsemalt toetada kalandussektorile vajalikke uuringuid.Samuti lihtsustub kalanduspiirkondade kohalike strateegiate rakendamine. Võrreldes varasemate rahastamisperioodidega muudetakse paindlikumaks rannapiirkondade tegevusrühmade projektide eelarvekasutus, kaotatakse strateegia rakenduskava koostamise nõue ning muudetakse lihtsamaks kohaliku arengu strateegia muutmise nõuded. Toetuse saajate halduskoormus väheneb. Kõikide Euroopa Merendus‑, Kalandus‑ ja Vesiviljelusfondi meetmete üleviimine elektroonilisse infosüsteemi võimaldab seda saavutada ja võimaldab teha ka ristkontrolle teiste riiklike andmekogudega juba toetuse taotlemisel ehk aitab vältida vigu.

seadus aitab tagada ettevõtja jaoks parema õigusselguse ja Eesti õiguse sidususe Euroopa Liidu õigusaktidega. Eelnõusse ei ole võrreldes kehtiva õigusega lisatud uusi põhimõtteid ega kohustusi, mis ei tulene uuest Euroopa Liidu õigusest. Muudatused on olnud vajalikud seaduse teksti parema mõistetavuse tagamiseks, selle täpsustamiseks ja ajakohastamiseks. Tänan! Aitäh, austatud minister! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Andrus Seeme, palun! Aitäh! Hea minister! Hea juhataja! Minu küsimus on see, et taotlejatel läheb küll lihtsamaks, aga kas selle eelnõu rakendamine riigile ka mingeid kulusid toob. Aitäh! Aitäh, austatud hea küsija! Tõepoolest, tavaliselt on niimoodi, et kui me riigina rakendame uusi programme, siis kindlasti halduskoormus kasvab. Ka selle

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma küsiksin niimoodi: kas selle programmi raames on ette näha ka mingeid uusi toetusi või läheb toetamine edasi põhimõtteliselt sellessamas raamistikus nendesamade toetustena, mis on siiamaani olnud? Aitäh! Tõepoolest, kui me vaatame, millised need kavandatavad meetmed on, siis [näeme, et] tegemist on tegelikult kolme prioriteediga. Ühelt poolt võime öelda, et üks on seotud kaugpüügi ja sellega seotud tegevustega kuni laevadeni välja. [Teine] on kindlasti vesiviljelus, mis omab väga suurt rolli ja tähtsust, ja me väga loodame, et

suudaksid jätkusuutlikult toimetada. Ja kolmas oluline [prioriteet] on loomulikult seotud erinevate kogukondade rannaäärsete tegevustega. Erinevad grupid ja piirkonnad saavad erinevat toetust nende tegevuste elluviimiseks. Ivi Ivi Eenmaa, palun! Ma tänan, härra juhataja! Lugupeetud minister! Ma kõigepealt ütleksin, et see on suur samm edasi, arvestades seda, kui kaua see eelnõu on siin Riigikogu koosseisus tuksunud. Minu küsimus teile on aga järgmine: kas menetletav eelnõu võiks mingiski kalandus‑ või kalandusega seotud grupis tekitada vastuseisu? Kui jah, siis miks? Aitäh, hea küsija! Tegelikult on niimoodi, et meetmeid välja töötades me teeme väga tugevat koostööd erinevate sihtgruppidega, keda see asi puudutab.

Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Ma palun nüüd ettekandjaks maaelukomisjoni liikme Kaido Höövelsoni.

Komisjoni kolmanda päevakorrapunktina oli arutlusel Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu 645. Kutsutud olid maaeluminister Urmas Kruuse, Maaeluministeeriumi kantsler Marko Gorban, toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann, halduse asekantsler Alo Aasma, ministri nõunikud Evelin Oras ja Kristiina Viks, samuti kalamajandusosakonna nõunik Juhani Papp ja õigusosakonna nõunik Marion Saarna‑Kukk.

kas eelnõuga 645 tehtav konkurentsiseaduse muudatuste tagasiulatuv jõustumine on ikka õigustehniliselt korrektne. Sellist tegutsemist üldiselt heaks praktikaks ei loeta. loeta. Marion Saarna‑Kukk sõnas, et see on õiguspärane ning põhiseadusega vastuollu ei minda. Antud juhul on tegemist Rahandusministeeriumi palvega, et muuta olukord taotlejale soodsamaks. Sven Sester tänas Maaeluministeeriumi esindajat eelnõu tutvustamise ja küsimustele vastamise eest. Komisjon tegi järgnevad otsused: määrata juhtivkomisjoni esindajaks maaelukomisjoni liige Kaido Höövelson, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21. septembril 2022. aastal ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Kõik otsused olid konsensuslikud. Aitäh! Aitäh, auväärt ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 645 esimene lugemine lõpetada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 5. oktoobri kell 17.15.Nii, Nii, head kolleegid! Juhataja vaheaeg neli minutit. Tõmbame hinge. Tööpäev on olnud pingeline, kaks päevakorrapunkti seisab veel ees. Saame keskenduda.

Head kolleegid, jätkame tänast istungit. Päevakorrapunkt nr 6: Vabariigi Valitsuse algatatud töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 657 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks tervise- ja tööminister Peep Petersoni.

Hea Riigikogu! Teema, mida ma teile tutvustan, on põletav paljudele inimestele, kes on jäänud töötuks kriisiperioodil. Eelnõu muudab oluliselt inimeste kindlustunnet sel hetkel, kui töötus on majanduslikel põhjustel Eestis eriti kõrge, annab neile lisagarantiisid, annab neile väärikuse püsida kontaktis töötukassaga ja [annab aega] rahulikult otsida endale uut töökohta olukorras, kus meil majanduskriisi tõttu on töökohtadega väga suur kitsas käes.

kuidas pankrotiolukorras on võimalik kasutada töötukassa abi: milliseid dokumente on vaja esitada kohtule selleks, et töötukassa oleks nõus võtma enda kanda võla, mille tööandja võlgneb töötajatele ja mida ta ei suuda välja maksta. Kõigepealt sellest esimesest poolest. Teadaolevalt on praegu kehtivad töötuskindlustusperioodid 180 kalendripäeva inimestel, kelle kindlustusstaaž on lühem kui 5 aastat, 210 kalendripäeva

Nagu me nägime suure majanduskriisi ajal 2008–2010, said inimestel need tähtajad täis, nende sissetulekud lõppesid ja neil tuli midagi ette võtta.

100 000 on Eesti mõistes hiigelsuur kogus. Nii palju ukrainlasi ei ole Eestimaad kunagi korraga külastanud.Väga külastanud.Väga selgelt on tegu ühelt poolt inimestele kindlustunde pakkumisega, teiselt poolt ka Eesti majanduskeskkonna säilitamisega, et siin saaks äri teha ja oleks inimesi, kellega seda äri reaalselt Muudatused on sellised, et kui töötuse määr tõuseb

vastavalt 240, 330 või 420 päeva pikkuseks.

Eelnõu ettevalmistamine käis väga tihedas koostöös sotsiaalpartneritega. Idee algus on ametiühingutes, aga vestlus toimus pidevalt tööandjate juuresolekul, ja selleks, et saada õige valem siia seadusesse kirja, tuli kaasata nii Rahandusministeeriumi tippspetsialiste kui ka Eesti Panga tippspetsialiste. Läbi töötati kümneid erinevaid versioone, kuni jõuti sellise tasakaaluni, mis ajaliselt

side töötukassaga säiliks ja õnnestuks siiski ka võib-olla natuke raskematel hetkedel töökoht leida.

Selle koha peal ma oma kõne aga lõpetan ja olen valmis vastama küsimustele. Aitäh! Aga küsimusi ei paista, nii et härra minister saab puldist ära minna. Aitäh! Palun siia kaasettekandjaks sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti. Head ametikaaslased! Lugupeetud eesistuja! Sotsiaalkomisjon valmistas oma 12. septembri istungil esimeseks lugemiseks ette Eesti Vabariigi Valitsuse algatatud töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 657. Kohal olid kõik

pikalt praegu makstakse töötuskindlustushüvitist. Vastus oli, et 180 päeva, 270 päeva ja 360 päeva. Küsiti ka seda, kas ollakse valmistumas majanduskriisiks, et tuleb mingeid selliseid otsuseid teha, ja üllatuti, kuna see tundub kuidagi nagu

Sellele oli vastus, et töötuks või tööotsijaks registreerimine käib väga selgelt seaduse järgi ja see on selgelt määratletud ning kõigile laieneb ka haigekassa kindlustus.

esitati küsimus selle kohta, et eelnõu kohaselt on IT‑arenduskuludeks arvutatud suurusjärgus 150 000 – 700 000 eurot,

võimalik see seadus jõustada nii, nagu plaanitud, 30. juunil 2023. Selleks ajaks saavad valmis ka kõik IT-lahendused. Küsiti veel, [et kuna] töötuskindlustust makstakse alguses 60% ja pärast 40%, [siis] kas see periood pikeneb 60% või 40%

osa. Komisjon langetas järgmised menetluslikud otsused: teha ettepanek võtta eelnõu päevakorda täna, 21. septembril, see oli konsensuslik otsus; määrata juhtivkomisjoni esindajaks teie ees kõneleja, komisjoni esimees Helmen Kütt, konsensuslik otsus; teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, ka see oli konsensuslik otsus. Muudatusettepanekute tähtajaks on kümme tööpäeva pärast esimese lugemise lõpetamist, ka see oli konsensuslik otsus. Aitäh! Ka nüüd oleks võimalik küsimusi esitada, aga seda soovi ei ole. Selle tõttu saame minna läbirääkimiste juurde. läbirääkimiste soovi ei näe. Siis nii, nagu just kuulsite, on juhtivkomisjon teinud ettepaneku eelnõu 657 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 5. oktoober kell 17.15. Tänane viimane, seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 634. See eelnõu on esimesel lugemisel ja ettekandjaks palun siia justiitsminister Lea Danilson-Järgi.

Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Eelnõuga 634 luuakse õiguslik raamistik automaatseks haldusmenetluseks. Automaatne menetlus on selline infosüsteemi vahendusel toimuv menetlus, mis toimub elektroonselt ilma ametniku või töötaja vahetu sekkumiseta. Automaatse haldusmenetluse eesmärk on lihtsustada inimese ja riigi vahelist asjaajamist suurendada riigi otsuste arusaadavust ja läbipaistvust. Automaatset haldusmenetlust rakendatakse juba praegu, näiteks maksukorralduse seaduses, keskkonnatasude seaduses ja ka töötuskindlustuse seaduses sätestatud menetluste raames. Aga praegu puudub üldine raamistik, kuidas automaatne haldusmenetlus peaks välja nägema. Selle eelnõuga selline raamistik luuaksegi. See tähendab, et kui riigil on kõik otsustamiseks vajalikud andmed olemas, annab automaatne haldusmenetlus võimaluse teha kiire otsus. Kui aga tekib vajadus rohkem uurida, inimesi kaasata või ka kaaluda erinevaid lahendusi, siis automaatne menetlemine ei ole lubatud. Samuti on oluline, et automaatsus ei mõjutaks otsust, lõpptulemust. Ehk ei tohi olla vahet, kas otsuse teeb inimene või teeb masin. Nagu ma enne juba põgusalt mainisin, võivad igas valdkonnas olla automaatse haldusakti andmisel spetsiifilised probleemid ja need probleemid tuleb lahendada edaspidi valdkondlikes seadustes. Eelnõu näeb ühtlasi ette eriregulatsiooni, et kui mingi norm sisaldab kaalutlusõigust, hindamisvõimalust või määratlemata õigusmõistet, siis tuleb kirja panna ka halduseeskiri, milles tuleb selgitada otsustusparameetreid ja süsteemi toimimise loogikat. Eelnõus on sätestatud ka automaatse haldusakti vormistamise nõuded, näiteks mis sellise akti peal peab kirjas olema. Seal peab olema märge selle kohta, et otsus on tehtud automaatselt, peavad olema haldusorgani kontaktandmed ja ka see, milliste andmekogude põhjal on automaatne otsus inimese kohta tehtud. Nii et see otsus peab olema inimesele hästi arusaadav. Eelnõus sätestatud muudatus ei puuduta esialgu juba loodud automaatseid haldusmenetluse lahendusi, sest nende muutmine võib olla kulukas, et need sarnase raamistiku alla tuua.

Eelnõule peakski järgnema ministeeriumide valdkondade seaduste ülevaatamine ja muutmine, et kas seoses automaatse menetluse, selle ümberkorraldamise või hoopiski mõne uue menetluse loomisega on vaja midagi muuta. Aitäh! Aitäh! Nüüd on võimalik küsimusi küsida, aga tundub, et küsimusi ei ole. Sellisel juhul suur tänu ministrile ja läheme kaasettekande juurde. Palun Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni liikme Marko Tormi. Lugupeetud kolleegid! Väga austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Komisjoni liikmena saan suuresti kinnitada ministri öeldut. Korrata

tutvustada, nii et selle üle on mul eriti hea meel. See seaduseelnõu on kindlasti üks neist. Pigem usun headesse asjadesse, sest nii nagu Eesti e‑riigile kohane, peab oma süsteeme pidevalt arendama, ajaga kaasas käima ja kindlasti mõtlema alati ka selle peale, kuidas oma inimeste, eestimaalaste ja maksumaksjate aega vääriliselt hoida ja väärtustada.Automaatne haldusmenetlus. Loome keskkonna, kus erinevate valdkondlike seaduste [põhjal] oleks võimalik teha automatiseeritud otsuseid teha seda just sellisel moel ja sellistes valdkondades, kus sarnane otsus kaasneks ka [inimeste poolt] otsuste tegemisel.

Komisjonis tekkis mitmel juhul küsimusi nii komisjoni esimehel härra Eduard Odinetsil kui ka mitmel teisel komisjoni liikmel, et kuidas on tagatud see, et nende automatiseeritud otsuste kohta oleks võimalik otsuse saajal

ka otsustel, ja kaebeõigus tekib otsuse saajal haldusmenetluse seadusest tulenevalt nii ehk naa, olenemata sellest, kas otsuse on langetanud ametnik või on teinud selle tehisintellekt.

oma haldusmenetluse seaduse uuendamisel lähtume sellest, mis Euroopa Liidus tervikuna toimub, ehk tõi esile just selle, et Eesti on e-riik ja peaks kõndima esirinnas, näitama teed. Aga [arvestades seda,] kui palju on Euroopa Liidus võib-olla just tehisintellekti rakendamisega hätta jäädud, oli ministri vastus selline, et kuna Euroopa Liit praegu Euroopa Liidu üleselt tegeleb selle seadusraamistiku loomisega, siis meil ei ole mõtet ette tõtata, vaid pigem [tuleb] vaadata, kuidas Euroopa Liidus seda õigust reguleeritakse, ja siis ka vastavalt oma

Ma ei näe küsimusi. Aitäh, Marko Torm! Võime avada läbirääkimised. Ei ole ka läbirääkimiste soove, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 634 esimene lugemine lõpetada. Lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 5. oktoober kell 17.15. Hei‑hoo, nii lühikest kolmapäeva pole ammu olnud. Istung on lõppenud.